Tere päevast, lugupeetud Riigikogu liikmed! Ja tervist, lugupeetud Vabariigi Valitsuse liikmed, ning kõik, kes te jälgite tänast infotundi nii kohapeal kui ka kui ka sinise ekraani vahendusel! Alustame tänast infotundi. Enne kui me läheme tänase infotunni protseduurika ja osalejate tutvustamise juurde, palun kohaloleku kontroll!

Tänases infotunnis on kohalolijaks registreerunud 11 Riigikogu liiget, puudub 90.Infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: siseminister härra Lauri Läänemets, kultuuriminister Heidy Purga ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Meie infotunni kord on jätkuvalt sama. Riigikogu liige võib registreerida ainult üheks küsimuseks. Seejärel see Riigikogu liige saab ühe lisaküsimuse. Ning üks Riigikogu liige saab esitada täiendava küsimuse. Küsimuse esitamise aeg on kaks minutit ja vastamise aega on kolm minutit. Asume tänase Andres Metsoja, palun! Meie esimene küsimus on siseminister Lauri Läänemetsale, kes on täna peaministri ülesannetes. Küsija on Riigikogu liige Andres Metsoja ja teema on sisejulgeolek. Andres Metsoja, palun! Aitäh! Tere, austatud ministrid! Austatud minister Läänemets! Tõepoolest, kõigepealt on hea meel öelda ära see, et eile oli päev, kui asutati elanikkonnakaitse toetusrühm

Seal on eraldi ka tegelikult riigikaitseliste objektide müük. Riigikaitseliste objektide all on olnud ka tegelikult päästevaldkonna rajatisi, piirivalverajatisi ja nii edasi. Osa küsimusest puudutab seda, kas [raha müügist] läheb üldisesse eelarvepotti või on reaalne plaan selle rahaga just nimelt julgeolekuvaldkonda tugevdada.

huvilist. Aga selline see aeg hetkel on. Ja paraku need otsused, mis on tehtud planeeringu tasemel, kanduvad üle erasektorisse. Aitäh! Lauri Läänemets, palun! Aitäh! Lugupeetud Riigikogu! Austatud küsija! Tõesti, need objektid, mis Siseministeeriumi all täna on ja mis müüki lähevad, lähevad müüki selle loogikaga, et see raha on juba varasemalt otsustatud

Tuleb öelda, et see 2021. aasta kärbe ei puudutanud mitte ainult ühte komandot, vaid tegelikult selles nimekirjas oli kolm. Ülejäänud komandohooned, mis selles valikus olid, asusid väljaspool Tallinna. See oli minu kindel seisukoht, et maapiirkondades me kindlasti ei saa ühtegi komandot kinni panna, ja mu soov oli, et me seda ka Tallinna linnas ei tee, sest mina ei pea seda kõige õigemaks, kuna me oleme Päästeametile ülesandeid juurde andnud.

siis nii ta praegu on läinud. Selles varasemas kärpeotsuses oli ka muide 50 politseiametniku koondamine järgmisel aastal – ka see jääb ära. Ehk siis, ma arvan, et

Minu küsimus läheb nüüd elanikkonnakaitse temaatika juurde, millega ma ka teatud mõttes alustasin, ja püüan saada ikkagi selgust ja avada rahva jaoks seda pilti.

et hoida seda teemat ka poliitilisel tasemel akuutsena. Kuidas meil läheb varjendite temaatikaga, mis tõstatus väga teravalt? Esimesed varjumiskohad on märgistatud ja rahvale teatavaks tehtud, aga varjendid eeldavad väga suurt rahalist

eraldi suuna töösse ja tublid, eelkõige naised on selle valdkonnaga astunud suure sammu edasi, et tõepoolest kaitset pakkuda ka ühiskonna nõrgematele

püüan kiiresti võimalikult palju infot edastada. Tõesti, elanikkonnakaitse on nii nagu sõjaline riigikaitse valitsuse jaoks oluline. Me tegelikult oleme teinud elanikkonnakaitse rahastamise kava

See rahastamise kava saab järgmisel neljal aastal 80 miljonit eurot. Sellest umbes pool on tõesti Siseministeeriumi valdkond. Tegevused, mida me sealt lähiajal tegema hakkame, puudutavad tõesti esimene ja kõige olulisem asi on elanike koolitamine ja [nende] kriisideks valmistamine, sest loogika ütleb, ükstapuha milline kriis, kas sõjaline või mõni muu suurem kriis, meil ei ole seda ressurssi nii palju, et päästeametnikud või kaitseliitlased jõuaksid iga abivajajani võimalikult kiiresti. Tavaliselt on väga palju inimesi, kes suudavad iseendaga hakkama saada, kui nad selleks valmis on. Siis jõuab abistada ja toetada neid, kes tegelikult abi vajavad. Ehk see koolitamise osa on esimene ja kõige olulisem, mis loodetavasti sellel aastal veel valitsuses heakskiidu saab. See hõlmab kooli osa ja hõlmab kõiki täiskasvanud inimesi, kes Eestis on. Hiljem peaks sinna harjutamised juurde tulema erinevate õppuste näol, milles tsiviilelanikkond osaleda võiks.

Ma ei saa lihtsalt aru, kuidas te ei näe, milline vastuolu on teie retoorikal ja teie praktikal. Raha tuleb juurde, poliitiline prioriteet on, aga tegelikult kärbite siseturvalisust, pannes kinni ühe komando, ühe kõige suurema teeninduspiirkonnaga komando üldse, eks ole. Põhja-Eesti regioonis on kõige rohkem rahvastikku, kõige rohkem väljakutseid ja kõige rohkem probleeme. Ja see jutt sinna juurde, kuidas eelmised valitsused ja eelmised ministrid olid teinud erinevaid kärpeotsuseid, millest te 95% tühistasite – kõik on ju väga ilus jutt, aga see meid ei lohuta ja ei lohuta ka neid inimesi, kellel teenus jääb tegelikult saamata või kelle juurde abi jõuab hiljem. Ei lohuta ka neid inimesi, kes kardavad oma töökoha pärast praegu Päästeametis. See ei ole õige tee, mille te olete valinud. Me näeme, kuidas tegelikult sisevaldkond saab raha juurde, saab ressurssi juurde, ja sellest hoolimata pannakse üks komando kinni ühes kõige suurema vajadusega piirkonnas.Nii et minu meelest siin ei ole võimalik meile tulla rääkima, kuidas teil on sisejulgeolek või kuidas te hoiate kärpeid ära. Tegelikult te ei hoia kärpeid ära. Eelmisel nädalal olid päästeametnikud siin maja ees meelt avaldamas ja meeleolu oli ikkagi väga mõru. Ja mis on väga tähelepanuväärne – nendega solidaarselt olid tulnud meelt avaldama politseinikud. see on see, mis teie valdkonnas praegu toimub, mis tänase valitsuse sisejulgeoleku vallas toimub. Palun rohkem avalikult mitte rääkida sellest, kuidas sisejulgeolek on teile prioriteet. Aitäh,

kaitseb ja päästab elusid inimene, mitte masin ega mitte mingisugune objekt. Sellest ma olen lähtunud. Tõesti, sellel aastal politseinikud, peab ütlema, said ajaloo kõige suurema palgatõusu. Päästjad Päästjad said ajaloo kõige suurema palgatõusu sellel aastal. Järgmine aasta, tõesti, riigieelarve olukorra tõttu tuleb palgatõusudes paus, aga 2025. aastal palgatõusud kindlasti jätkuvad. Ei ole võimalik teistmoodi. Ma arvan, et see on riigi põhimõtteline väärikuseküsimus ka, et kas meil peaks töötama spetsialistid, kelle koolitusse me paneme palju raha

me saame pakkuda põhimõtteliselt kõigile päästjatele tööd ja tegelikult me katame Tallinna ära. See tähendab seda, et tugevdatakse kesklinna komandot ehk tugevdatakse Lilleküla komandot. Sinna tuleb lihtsalt töökohti juurde ja olemasolevad vabad töökohad tegelikult saavad täidetud.

ülesannetes olevale siseministrile Lauri Läänemetsale. Küsija on Riigikogu liige Martin Helme ja teema on Eesti kui igav Põhjamaa. Martin Helme, palun! Aitäh! Kuna te ei ole siin ainult siseminister, vaid olete ka peaministri ülesannetes, siis võtaks ühe teema üles. Kunagi Toomas Hendrik Ilves, kes juba Mõõdukate ajal oli teie erakonna liige, lasi käibele väite, et meie eesmärk on saada igavaks Põhjamaaks. Ise ta seda tegudega katta ei suutnud: kui sai presidendiks, siis hakkas

Sellest igavast Põhjamaast on sotsiaaldemokraadid rääkinud kogu aeg, tahtnud meile ka igavate Põhjamaade maksukoormust. Ainult tuleb meeles pidada, et Põhjamaades on lisaks kõrgetele maksudele ka suur ühiskondlik solidaarsus, kõrge usaldus riigivõimu ja asutuste vastu ka kõrge poliitiline kultuur. Me nägime seda kõrget poliitilist kultuuri sellel nädalal, kui Norras põhimõtteliselt lasti lahti välisminister, kelle abikaasa oli teinud küsitava eetilise väärtusega äritehinguid, kasu saanud ka Ukraina sõjast. Ei mingit juttu sellest, kuidas minister ei teadnud, mis tema abikaasa ärid on. Ei mingit juttu sellest, kuidas see on tema isiklik sisetunde küsimus ja me kõik peame nüüd ootama, millal ta jõuab selle sisekaemusega kuhugi välja.

Kui koalitsioonierakonnast ikkagi nõutakse, et see ei ole Kaja Kallase sisemine otsus, vaid tuleb võtta poliitiline vastutus, siis sellel on oma tugev mõju. Mul on küsimus, kas te olete nõudnud Kaja Kallaselt, et ta seoses oma Vene äridega tagasi astuks. Aitäh! Lauri Läänemets, palun!

et iga inimese tööpanus ja iga inimese panus ühiskonda on ühtemoodi väärtustatud. [On oluline] see arusaamine, et me kõik loome ühiskonda jõukust, ükstapuha, kas sa oled päästja või politseinik, sa ei ole kuluinimene, sa oled tegelikult alati tuluinimene, sa

aastate jooksul, natukene, rahulikult, siis täna keegi seda oma nahal väga ei tunneks. Aga me oleme valinud teise tee. Ma saan ainult öelda, et sotsiaaldemokraadid on kogu aeg soovitanud

või Venemaaga, vaid tegemist oli sellega, et valitsuses oli see minister konkreetselt teinud otsuseid, mis puudutasid tema

Mis puudutab kogu seda skandaali, siis sotsiaaldemokraadid on öelnud, me oleme seda kogu aeg öelnud, avalikult ja omavahel ka, et Reformierakond peab selle otsuse tegema, kuidas nad kavatsevad edasi minna. Me oleme seda öelnud ja Reformierakond arvatavasti ka teab, mis on nende plaan. Aitäh! Aitäh! Täpsustav küsimus, Martin Helme, palun! Aitäh! Nojah, pikalt sai nüüd kuulda, kuidas te tahate, et Eestis oleks samasugune maksukoormus nagu Põhjamaades. Eks me oleme sinna teel. Oleme sinna teel. Mis järgi ei tule maksukoormusele, on tegelikult inimeste jõukus, poliitiline kultuur ja ka majanduse üldine ostujõu tase.Ja sellest poliitilisest kultuurist mul mul jäigi vastus saamata. Räägite, kuidas te tahate, et Eesti oleks Põhjamaa, aga te ei nõua ju seda. Praktikas te ei nõua seda. Mida tähendab vastus, et Reformierakond peab ise otsustama? Te annate praegu käendust sellesama lausega, mis praegu kõlas. Kiitsite heaks Kaja Kallase tegevuse, Kaja Kallase mehe tegevuse seoses Vene äridega. Pole ju mõtet meile rääkida siin pikalt-laialt sellest, kuidas me tahaksime, et Eesti oleks igav Põhjamaa. Või mitteigav Põhjamaa – kui sa lähed Malmösse või mõnda Stockholmi eeslinna, kus granaadid lõhkevad, siis igavast Põhjamaast ei ole muidugi ammu enam midagi järel. Nii et seda eeskuju, immigratsioonipoliitika eeskuju, ma loodan, isegi teie ei taha kopeerida.Aga põhimõtteliselt, see küsimus poliitilisest vastutusest. Ukraina sõjasse puutus Norra välisministri otsus nii palju, et ta ostis riikliku sõjatööstuse … Ta sai kasu sellest, et riiklikud tellimused [tehti] sõjatööstuse ettevõttest seoses Ukraina sõjaga. Kuna ta nägi, et sõda on tulemas, ostis ta sõjatööstusettevõtte aktsiaid ja nende aktsiate [hind] läks üles. Ta teenis sellest kasu, et sõda oli. Küsimus on selles, mida teie teete. Räägite ja räägite poliitilisest kultuurist, räägite solidaarsusest, räägite sellest. Aga kui praktiliselt on vaja öelda, et nii ei lähe, kulla reformierakondlased, võtke ennast kokku ja vahetage oma peaminister välja, siis on ainult mingi mõmin. Mida te siis öelnud olete neile? Öelge meile ka! Aitäh! Lauri Läänemets, palun! Aitäh! Lauri Läänemets, palun! Aitäh! Ma jätkuvalt ütlen seda, et sotsiaaldemokraatide arvamuse oleme avalikult välja öelnud ja oleme muud moodi välja öelnud. Meie oleksime selles situatsioonis võib-olla valinud mingisuguse teise viisi tegutsemiseks. Reformierakond ise teab ja peaminister ise teab, mismoodi nad tegutsevad ja kes nende peaministrikandidaat või kes nende peaminister on. on. Selles tänases parlamendimatemaatikas see niimoodi on. Meil on loogika selline, et arvestades, millised poliitilised jõud, milliste poliitiliste

ja mul on tekkinud sotsiaaldemokraatliku valitsusdelegatsiooni liikmete seisukohti, varasemat poliitilist tegevust ja valimisplatvormi vaadates selline arusaam, et ega teile seal koalitsioonis väga ei meeldi. Valitsuskoalitsioon langetab otsuseid, mis tihtipeale on vastuolus sotsiaaldemokraatliku maailmavaatega, solidaarse ühiskonna ehitamisega. Kõige lihtsam näide on käibemaksutõus, mis teatavasti on oma olemuselt regressiivse loomuga ehk suurendab pigem madalapalgaliste maksukoormust, mitte ei suurenda jõukate oma, nagu sotsiaaldemokraatlik ideoloogia ette näeb. Kui vaatame nüüd 2024. aasta riigieelarvet, siis ka siin on võimalik näha väga palju otsuseid ja valikuid, mis puudutavad just nimelt teatud valdkondade raha külmutamist või nende valdkondadega mittetegelemist, kui me räägime näiteks sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnast ning eakate toetamisest. Kahjuks ei paista midagi paremat ka riigi eelarvestrateegias 2025–2027, kuhu on sisse kirjutatud hoopiski Reformierakonna kallis maksulubadus, mis taas ühiskondlikku ebavõrdsust suurendab. Seal ei ole positiivseid sõnumeid eakatele ega tervishoiuvaldkonnale, kahjuks ka mitte siseturvalisusele.

teie ega minu maailmavaatega.Nii et mu küsimus teile on lihtne. Teie kui valitsuse liige ja ühe valitsuserakonna esimees, kas Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaalub valitsuskoalitsioonist lahkumist, kuna ei 2024. aasta riigieelarve ega riigi eelarvestrateegia ei vasta teie maailmavaatele?

Mina pean ütlema, et näiteks nende valitsuse liikmetega, kes siin minu paremal käel seisavad, on meil väga hea läbisaamine ja väga hea koostöö. Ka valitsuses endas on väga hea koostöö. Selle koha pealt, ma arvan, küsimust ei ole.Aga

aga ma arvan, et kompromissid on olnud ausad. Kui me räägime maksuküüru kaotamisest ja teatud maksumuudatustest, siis me ütlesime, mis tingimustel me oleme nõus, et seda kõike tehakse. Tuleb

Ma kiidan väga tööandjaid ja ametiühinguid, et nad selles kokku leppisid. Üldiselt on sotsiaaldemokraatide loogika kogu majanduses ja rahanduspoliitikas see, et majanduspoliitika, mis tekitab meile probleeme juurde, ja ka rahanduspoliitika, mis põhimõtteliselt maksustab ainult vaesust, tekitab probleeme juurde. Me peame hakkama sotsiaaltoetusi maksma. Ma arvan ja sotsiaaldemokraadid arvavad, et inimesed, kes võivad vabalt tööl käia ja normaalselt oma palgaga ära elada, peaksid seda saama teha.

Kui kümnest detsiilist rääkida, siis Rahandusministeerium ütles, et esimeses kuues detsiilis inimeste palk tõuseb. Tänu sellele tõuseb inimestel palk järgmisel aastal. Kes saavad 900 eurot palka, 1000 eurot palka, 1100 eurot, 1200 eurot, 1300 eurot ja 1400 eurot – neil inimestel tänu sellele muudatusele palk palk tõuseb ja sissetulek tõuseb. Ja üldises olukorras, kus inflatsioon on suur, on kõige parem lahendus ja ainuke töötav lahendus see, et palgad peavad tõusma. Selle eest sotsiaaldemokraadid seisavad. Aitäh! Aitäh! Me lõpetame meie tänase teise küsimuse käsitlemise. Tänane kolmas küsimus on samuti siseminister Lauri Läänemetsale, kes on täna peaministri ülesannetes. Küsija on Riigikogu liige Tanel Kiik ja teema on Toila gümnaasiumiastme sulgemine. Tanel Kiik, palun!

Toila Gümnaasiumi gümnaasiumiastme sulgemist. Tegemist on Ida-Virumaa ühe vähese täielikult eestikeelset õpet pakkuva haridusasutusega. Ja tulevikus on neid veelgi vähem, kui need otsused jõustuvad. Praegu õpib gümnaasiumiastmes minu teada 56 õpilast ja kokku Toila Gümnaasiumis 259 õpilast ehk tegemist on igati mõistliku suurusega, tõsi, väikese gümnaasiumiga, mis on väga oluline kohalikule kogukonnale, Ida-Virumaa inimestele,

küsimus teile on lihtne. Kas Vabariigi Valitsus on arutanud võimalust toetada laiemalt maapiirkondade gümnaasiumide säilitamist ja just nimelt Ida-Virumaa

ei tekiks olukorda, kus kohalik kogukond pettub ning kohalikud noored ei näe õppimis- ega arenguvõimalusi enda piirkonnas. Nii tegelikult saadetakse väga halb signaal avalikkusele.

Aitäh! Küsimus on kindlasti õigustatud ja mure on ka tõsine, ma olen teiega nõus. Maapiirkondades hariduse andmine on väga oluline asi ja see on üks põhjustest, miks inimesed otsustavad otsustavad nendes piirkondades elada, sinna jääda või sealt lahkuda, kui peaks negatiivselt minema. Rääkides Toila Gümnaasiumist, siis esimene

kõiki ministeeriume ja kõiki ministreid selles valitsuses, et nad suudavad oma vastutusvaldkonnas probleeme näha ja need lahendada. Haridus- ja teadusministrit ma usaldan. Ta on väga tubli ja pädev inimene, nii nagu kõik meie teised ministrid tänases valitsuses. Ja ma arvan, et seda küsimust lahendatakse. Ma saan aru, et riik ei ole otseselt öelnud, et iga hinna eest peab gümnaasiumi sulgema. Seda nõuet ei ole olnud.

ärme tee selliseid otsuseid volikoguna, et me hakkame koole kinni panema ning lubame üht, teist ja kolmandat teha. See on volikogu valik kohapeal. Mis puudutab omavalitsusi, kõiki haridusasutusi ja nende toimetulekut, siis vastus on jah, me seda toetame ja me selle nimel pingutame. Kõigepealt, see otseselt ei puuduta gümnaasiumeid, aga põhikoolide, väikeste põhikoolide jaoks tõesti see rahastamismudel, kuidas alates 20 õpilasega kuueklassilisi koole säilitada üle Eesti ja neid toetada – pigem natuke suuremaid, aga alates 20-st

teeb. Mis puudutab omavalitsuse võimekust kooli pidada, siis jah, omavalitsuste tulubaasi me suurendame, võtame [raha] ära rikkamatelt omavalitsustelt – Tallinnalt, Rae vallalt, Viimsi vallalt,

Aitäh! Tanel Kiik, täpsustav küsimus, palun! Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud siseminister peaministri ülesannetes! Ma saan aru, et me oleme teiega ühel lainel, et tegelikkuses sarnaste gümnaasiumide säilimine on riigi vaates, elanike vaates ning kohaliku kogukonna vaates oluline ja mõistlik. Seda kummalisem on, et Vabariigi Valitsus, eesotsas Haridus- ja Teadusministeeriumiga tegelikult oma toetusmeetmetega, antud juhul

justkui on tegemist sajandi võimalusega Toila vallal oma haridusasutusi uuendada. Kogu austuses, minu arust tundub see pigem sajandi halvima valikuna, kui minnakse seda teed, et pelgalt uue hoonekarbi saamise nimel pannakse kinni ajalooline Toila Gümnaasium, mis on ainukene kohapeal täielikult eestikeelset õpet pakkuv 12-klassiline kool. Ma küll julgustan ja palun teid, selle küsimuse Vabariigi Valitsuse lauale. Täna kahjuks haridus- ja teadusministrit siin ei ole, muidu loomulikult pöörduksin ka tema poole. Tegemist ei ole üksikotsusega, tegemist on süsteemse tegevusega, mis laiemalt vähendab

Mina ei ole see inimene, kes ütleb, et Toila Gümnaasiumi peaks ilmtingimata kinni panema. Ma nii spetsiifiliselt pole haridusküsimustega kursis ka ja me valitsuses igat Eesti kooli küsimust ei aruta. See on, nagu ma ütlesin, lõpuks kohaliku omavalitsuse ja kohaliku vallavolikogu otsus, mida teha ja milline tee valida. valida. Mis puudutab rahastust, siis tõesti, tegemist on Euroopa Liidu vahenditega, mis on suunatud koolitaristusse ja selle uuendamisse. Ma arvan, et on märgiline,

et kui siin eelmine küsimus viitas sellele meeleavaldusele, et õpetajad, politseinikud ja päästjad toetavad teineteist praegu, siis ma arvan, et see on õige. Nii peabki. Aitäh! Ja lisaküsimus, Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Siseminister peaministri ülesannetes! Te ütlesite seda, et pole ettepanekut tehtud Toila Gümnaasiumi sulgemiseks, kuid teie koalitsioonipartner Eesti 200-st saatis 13. juunil 2023 Toila valda kirja, kus ütleb selgesõnaliselt: "Teen Toila vallale ettepaneku alustada läbirääkimisi olemasoleva Toila haridustaristu optimeerimise üle, sealhulgas võimalikku gümnaasiumiastmes õppe lõpetamise üle Toila Gümnaasiumis […]" Selle õppe lõpetamise eest pakutakse 135 õppekohaga õpilashoone ehitamist. Praegusel hetkel on põhikooliosas – räägime üheksast klassist – 203 õpilast ja gümnaasiumiosas 56 õpilast, mis tähendab seda, et arvestades piirkonda ja arvestades olukorda on Toila Gümnaasium sisuliselt ainukene eestikeelne kool Ida-Virumaal.

Muidugi siseministrina te ei saa seda heaks kiita, aga peaminister ütleks gümnaasiumi ja kooli puhul, et kui omavalitsus seda teeb, siis ta teeb seda ise. Aga ikkagi, millistest õppekohtadest me räägime? Kas me räägime kuueklassilisest, 135 kohta, või põhikoolist, mis on üle 200 koha? Aitäh!

kust kohast saab tulla, ma ei tea, majanduskasv, et me saame rääkida riigi edust ja võimalustest, siis see loogika on väga lihtne. Selle jaoks, et rohkem ühiskonnas jõukust luua, on vaja midagi teha teistmoodi ja targemalt. targemini teha, on vaja uusi oskusi ja teadmisi. Ehk siis kogu majanduspoliitika alus, nurgakivi ja vundament on haridus. Sellesse sotsiaaldemokraadid usuvad. See on ka põhjus, miks miks me peame oluliseks, et tegelikult kõigil omavalitsustel oleks võimalus ja õigus oma koolide üle otsustada, et need koolid tegutseda saaks.

Mina hea meelega, kui selleks leiduks suurem poliitiline konsensus, teeks Eesti maksusüsteemi ümber ja suurendaks omavalitsuste tulubaasi ja tulubaasi kasvatamise võimekust, selleks et omavalitsustel oleks päriselt sisuliselt

vabalt otsustada, mida nad teha tahavad. Täna me oleme sundolukorras ja siis me peamegi debatti siin sellisena pidama. Aitäh! Lõpetan meie kolmanda küsimuse käsitlemise. Meie tänane neljas küsimus on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole. Küsija Riigikogu liige Riina Solman ja teema on toimetulek. Riina Solman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud minister! Olite sotsiaalkaitseminister ka eelmises valitsuses, mis tõstis peretoetust kombel, mis vähendas tollel hetkel kolme ja enama lapsega perede suhtelist vaesust. ligi 40% lasterikastest peredest allpool suhtelise vaesuse piiri. Tänu peretoetusele tõusis nende olukord lähemale väiksemate perede omale.

Need pered elavad sagedasti maapiirkondades, kus on küll rohkem ruumi, aga see tähendab neile kehva teenuste kättesaadavust või [kehva] ligipääsetavust. Sügisel lisandus kevadisele kärpele uus hoop. Neilt võeti ära ka 101 000 eurot – lasterikaste perede liidult – huviringitoetust, mida riik [oli maksnud] viimased 15 aastat. Sealhulgas Reformierakonna valitsused [maksid] seda lasterikaste perede liidule, kes jagas seda [raha] äärmiselt vajaduspõhiselt

Kas te mõtlesite, kuidas see samm mõjutab nelja ja enama lapsega perede toimetulekut, eriti maapiirkonna lapsi? Kas tegite mõjuanalüüsi või arvutasite, mitmel maapiirkonna lapsel jääb selle tõttu huviringis käimata? Aitäh! Signe Riisalo, palun! Suur aitäh küsimuse eest! Faktid, mida te ette lugesite, vastavad tõele. Meenutan siinkohal, et seadusemuudatused,

Loomulikult, vastutava ministrina valmistasin mina need ette.Kui me vaatame Eesti statistikaameti viimaseid andmeid, mis kahjuks küll on aastast 2021, sest Statistikaamet teeb 2022. aasta kohta kokkuvõtte alles 10. novembriks käesoleval aastal, siis me saame öelda seda, et absoluutses vaesuses elas 1,4% ja suhtelises vaesuses 22,8% Eesti elanikkonnast. Kui me vaatame võrdlust 2020. aastaga, siis oli absoluutses vaesuses kogunisti 2,2% ja suhtelises vaesuses 20,6%.

mittetöötavate elanike seas 50,2%. Samuti on suhtelise vaesuse määr puuetega inimeste seas väga kõrge – 51,7%. See näitab meile seda, et meil on ühiskonnas terve hulk haavatavaid gruppe, kelle heaolu me peame täpselt samamoodi hindama, neid toetama ja abistama. Absoluutse vaesuse näitajate puhul saab samamoodi välja tuua, et 2021. aastal oli see 1,4 ja 2019. aastal oli see 2,3. Kui me räägime sellest, missugune on olnud riigi lähenemine tegevustoetuste puhul, siis ma olen öelnud kaks märksõna. Tegevustoetuste andmine peab olema läbipaistev ja see peab olema kättesaadav kõikidele selles valdkonnas tegelevatele organisatsioonidele. Strateegilise partnerluse kaudu aastatel 2022–2024 saab lasterikaste perede liit 600 000 eurot. läheb lastevaldkonnale strateegilisest partnerlusest 1,9 miljonit, suurim osa sellest lasterikaste perede liidule. Harno kaudu makstakse iga aasta 10 miljonit eurot laste huvihariduse toetamiseks. Ma arvan, et Sotsiaalministeeriumil ei ole põhjust täiendavalt pakkuda huviharidust, nii oleme loobunud ka puuetega laste laagrite korraldamisest. Iga ministeerium vastutab oma valitsemisala eest ja haridusministeerium [vastutab] huvihariduse eest. Aitäh! Aitäh! Riina Solman, täpsustav küsimus, palun! Suur tänu, hea Riigikogu esimees! Lugupeetud sotsiaalkaitseminister! Minu hinnangul te praegu vastandate haavatavaid sihtgruppe. Ka lasterikastes peredes kasvavad puudega lapsed ja ka seal on üksikvanemaid, kes on väga suures riskis, raha kärpimisega te lõite tegelikult taas kõige nõrgemate pihta. Me teame, et suurtes peredes kasvavad üles ligikaudu pooled Eesti lapsed, kes tulevikus hakkavad meie riiki eest vedama ehk tagavad riigi jätkusuutlikkuse. Aga minu hinnangul on praegune valitsus asunud oma rahvast – ja mitte ainult lasterikkaid peresid, vaid kõiki lastega peresid – nöökima ja nörritama külmalt ja kiretult makse tõstes. Kõige valusamalt saavad sellest pihta Eesti maapiirkonnad, kus toimetulek veelgi väheneb.Neid väheneb.Neid summasid ära võttes te rääkisite kevadel siit puldist, et teete seda õiglasema toetussüsteemi loomiseks. Aga need sajad miljonid ei liigu ju ühe ja kahe lapsega perede lapsetoetuse tõusu, mis oli ka eelmises valitsuses Isamaa eelnõu eesmärk,

suuri peresid, kus kasvatatakse lapsi, ning [inimesi] maapiirkonnas ja hajaasustuses. Öelge palun välja need summad – ma loodan, et te olete kokku löönud –, mida te lastega perede arvel praegu kärpinud olete, ja palun kirjeldage, millist mõju nende summade kärpimine avaldab lastega perede toimetulekule. Suur

riigi eelarvestrateegiasse ja loomulikult ka järgmise aasta eelarvesse on baasiliselt lisandunud 20 miljonit eurot just selleks, et vajaduspõhiselt toetada haavatavamaid gruppe. Lisaks sellele 20 miljonile, mis minu valitsemisalas on, saab rääkida harvikhaigustega laste ravi toetamisest 5 miljoni ulatuses igal aastal ning samamoodi vanemapuhkuselt naasvale lapsevanemale

6,2 miljonit [läheb] erihoolekandeteenusele, mis on 15% selle teenuse kogumaksumusest, ja 2 miljonit abivahenditele, sest abivahendid on muutunud kulukamaks ja inimesed ei ole suutelised nende eest ise tasuma. Samamoodi oleme väiksel määral laiendanud abivahendite loetelu ennast. Ühtlasi on lisandunud 1,2 miljonit enam hooldereformile, mis samamoodi leevendab inimeste toimetulekut. Meil on elatisabi tõusnud 100 eurolt 200 eurole, mis samamoodi väga sihitatult aitab neid peresid, kus lapse ülalpidamise eest vastutab üks lapsevanem. Nii et ma arvan, et need meetmed, mida me oleme saanud kasutusele võtta ja ja mida me täiendavalt saame kasutusele võtta, on eeskätt suunatud vajaduspõhiselt haavatavamatele gruppidele. Mitte küll järgmisest aastast, aga 2026. aastast on meil soov muuta ka toitjakaotuspension toitjakaotustoetuseks selle pärast, et neid lapsi, kes vajavad teise vanema ülalpidamist, kui [üks] on lahkunud,

Aitäh! Järgnevalt lisaküsimus, Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Te tõite võrdluseks, et üksikud eakad on veel halvemas seisus. Üksikutel eakatel inimestel on kahtlemata väga palju vajadusi, aga võrrelda ja öelda, et lasterikastel peredel on täpselt samasugune koormus, ei ole ka õige, sest lasterikastel peredel on ka laste üleskasvatamise ja neile huvihariduse kindlustamise ülesanne. Need on kulud, mida võib-olla eakatel, üksikute eakate leibkondadel, ei ole. Aga mina ei taha vastandada üksikuid gruppe, teie küsimusele vastates vastandasite. Te ütlesite, et teistel on veel raskem, sellepärast võtsime lasterikastelt peredelt huvihariduse toetuse

rahaga koos. Kui te leidsite, et see ei ole sotsiaalkaitseministri ülesanne, tagada huvihariduse võimalus andekatele lastele, kes on suurematest peredest, [ja otsustasite] 23 aastat olnud toetus ära lõpetada, kas te tegite ettepaneku haridus- ja teadusministrile võtta see üle

Mina ei vastanda sihtgruppe, selle vastandamise mõõtme tõite välja teie. Riigi ülesanne on aidata inimesi haiguse, töötuse ja vanaduse korral. Lisaks on riigi ülesanne tagada miinimumsissetulek neile, kes toetusvõrgustikust välja jäävad. Kõigiks nendeks tegevusteks on meil olemas meetmed. Ka toimetulekutoetuse puhul oleme me teinud tegelikult edusamme.Lihtsalt meenutuseks ütlen, et kui 2017

sealhulgas lasterikkaid peresid. Ma tuletan meelde, et eelmise kalendriaastaga võrreldes on lastetoetused suuremad ühe- ja kahelapselisele perele ja eelmise kalendriaastaga võrreldes on ka lasterikka pere toetused suuremad, kui need olid aasta tagasi. Selles mõttes on riik oma kohustusi täitnud. Tulen uuesti ka selle teema juurde, et igal et igal ministeeriumil on oma valitsemisala. Huvihariduse eest vastutab haridusministeerium. Haridusministeeriumi valitsemisala allasutus Harno toetab iga aasta 10 miljoni euroga laste huviharidust. Nende laste hulgas on on ka lasterikaste perede lapsed. Mis puudutab Sotsiaalministeeriumi, siis kordan veel kord üle, et me anname strateegilise partnerluse raames erinevatele organisatsioonidele toetust. Lasterikaste perede liit saab iga aasta 200 000 ja

Aitäh, proua minister! Lõpetame neljanda küsimuse käsitlemise. Tänane viies küsimus on peaministri ülesannetes olevale siseminister Lauri Läänemetsale. Küsija on Riigikogu liige Arvo Aller ja teema on päästevõimekus. Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea siseminister peaministri ülesannetes! Nagu ka eelnevalt on läbi käinud, tuleb täna meil arutusele 2024. aasta eelarve. Tsiteerin eelarve seletuskirja peatükki, kus on päästmine maismaal ja siseveekogudel. on välja toodud: "Päästmiseks maismaal ja siseveekogudel tagatakse koostöös vabatahtlike päästjatega tõhus päästevõimekus […]. Tagatakse, et elupäästevõimekusega päästekomando keskmine kohalejõudmise aeg elupäästvale sündmusele on vähem kui 10 minutit ja vähemalt 92% Eesti elanikele on tagatud 15 minuti jooksul kutseliste või vabatahtlike päästemeeskondade poolt abi osutamine." Alustatakse ja jätkatakse erinevaid programme. Sündmustele reageerimine. Ja siin on üks selline huvitav lause: "[…]

Aitäh! Austatud küsija! Kõigepealt pean teid tunnustama selles eest, et kuigi varasemalt teie erakond kliimamuutusi niimoodi tunnistanud ei ole, siis ma saan aru, et need seisukohad muutuvad. Tõesti, kliimasoojenemine, inimtekkeline kliimasoojenemine, meile palju probleeme valmistab, see vastab tõele. Nende probleemidega peavad tegelema kõik ametkonnad ja kõik ministeeriumid, siin mitte midagi pole teha. Nüüd konkreetselt. Ma peast ei oska öelda täpselt, mis kulu, aga tuleb aru saada, et meile vaatab vastu Päästeameti ja politsei ridadelt või üldse Siseministeeriumi ridadelt selline pilt, et aastatel 2022 ja 2023 on teatud ridadel suuremad numbrid ning järgnevatel aastatel väiksemad numbrid. See tuleneb järgnevatest asjaoludest. Kõigepealt, Euroopa Liidu vahendite, erinevate programmide raha kasutamine. Kui mõnel aastal seda saab, siis tehakse selle eest investeeringuid, peamiselt Päästeameti investeeringuid.

kliimamuutused ikka inimtekkelised ja see on ka põhjus, miks seal selline rida on ja miks selleks valmistuma peab. Päästeametil on väga palju põhjalikke analüüse [selle kohta], mis hakkab tulevikus Eestis juhtuma ja miks me kliimamuutustest tingitud olukordadeks peame valmis olema. Me ise ka iga päev näeme

järgmise aasta oktoobriks valmib Päästeametil veel põhjalikum analüüs terve Eesti kohta, mille järgi võib-olla on vaja mõnda kohta komando juurde teha või mõnest kohast mõnele kohale lähemale nihutada. Me teeme hästi pikka vaadet aastaks 2035.

kui see kärpeotsus tehti. Siis Päästeamet juba ütles, mida tuleks kinni panema hakata, ja seal olid ka maapiirkondade komandod ära kirjeldatud. Aga see, et me võtame kuskilt maapiirkonnast komando ära,

Ja üks lisaküsimus, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh, austatud minister! Tegelikult ma sooviksin jätkata Kopli päästekomando teemal. Natukene kahju, et peaministrit ei ole täna siin, sest, ma ütlen ausalt, mind natukene hämmastab tema väljaütlemine sel teemal ja tema suhtumine. Kui riigilt tuli signaal, et Kopli päästekomando tuleks kinni panna, siis Tallinn andis teada, et on valmis vajadusel kas osaliselt või täielikult need kulud katma.

Vabandust, aga ma loen seda ja mul on selline tunne, et peaministril on natukene reaalsustunnetus, reaalsustaju kadunud, et mis on riigi ülesanded ja mis on omavalitsuse ülesanded. Peaminister ja valitsus erinevate otsustega

Mind huvitab, et mis siis järgmiseks. Ma tean, et täpselt sama suhtumine on olnud ka Tallinna Haigla puhul, et riik ei peagi seda rahastama, vaatamata sellele, et haiglavõrk on ju tegelikult

mures ja see mure on loomulikult põhjendatud.Ma isiklikult arvan, et kogu päästevõimekust ei ole võimalik kohalikele omavalitsustele üle anda. Me oleme kokku leppinud Eesti ühiskonnas, et see on riigi kohustus, ja see on selliselt korraldades kõige mõistlikum, kõige efektiivsem ja kõige tõhusam.

lõputu Exceli tabeli järgi kärpimine ei vii heade lahendusteni ega heade tulemusteni. See on see, mis ka minul alati allergilist reaktsiooni tekitab. Kui me tahame kokku hoida, riigieelarves on võimalik kokkuhoide teha, aga mitte nii suuri, nagu siin Eestis räägitakse miljarditest või sadadest miljonitest. Me saame neid teha, aga me peame mõistlikult tegema. Need

võib kuskil pihta saada või mingisugune asi peab kaduma. Me mäletame orkestrit, prügikaste ja kõiki neid asju, mis olid muide täpselt samal [ajal tehtud] kärpeotsused. Samal hetkel, kui komandode ja politseiametnike koondamine otsustati, mille me nüüd oleme

mõistlikke otsuseid tuleb teha. Aitäh! Lõpetan meie tänase viienda küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane kuues küsimus, see on kultuuriminister Heidy Purgale. Küsija on Riigikogu liige Aleksei Jevgrafov ja teema Kreenholmi kultuurikvartal. Aleksei Jevgrafov, palun! Aitäh! Austatud kultuuriminister! 14. jaanuaril 2022. aastal sõlmisid Kultuuriministeerium, Narva linn ja Narva Gate OÜ ühiste kavatsuste kokkuleppe,

Vaatamata sellele, et ülalmainitud kokkulepe sõnastab, et see kehtib tähtajatult ning seda on võimalik lõpetada vaid kõikide osapoolte kokkuleppel,

kas oskate põhjendada seda otsust? Kas Kultuuriministeerium peab võimalikuks toetada sihtasutust, mille osaline ta otseselt ei ole? Aitäh! Kultuuriminister Heidy Purga, palun! Suur tänu küsimuse eest, lugupeetud Riigikogu liige! Ma oskan vastata küll. Kolmepoolne ühiste kavatsuste kokkulepe on tõepoolest, nagu te nimetasite, sõlmitud 14. jaanuaril aastal aastal 2022. Me teame, mis juhtus poolteist kuud hiljem – algas Ukraina sõda, mis on kogu julgeolekuolukorda muutnud. Selles ühiste kavatsuste kokkuleppes on muu hulgas kirjas ka punkt 1.2, mis viitab ideekavandi täpsustamise järgselt selle tasuvusanalüüsile. Seda on vaja selleks, et leida võimalikult jätkusuutlikke lahendusi sihtasutuse loomiseks. Selles ühiste kavatsuste kokkuleppes on ka rida teisi punkte, mis on tegelikult tänaseks veel vastuseta. Vastuseta on need seetõttu, et meil on muutunud julgeolekuolukord, meil on piirid kinni ja Narva Kreenholmi tegevus ning äriplaan on kardinaalselt muutunud. Riigikogule esitatud taotluses, kui nüüd täpsemaks minna, oli Kreenholmi kvartali jaoks olulisel kohal üle 10 miljoni inimesega Peterburi regiooni turismipotentsiaal. Käesolevaks hetkeks on see plaan kaotanud reaalsuse ning lähiajal, me saame aru, ei teostu see mitte mingisuguses mahus. See tähendab, et muutunud julgeolekuolukorras on vaja Kreenholmi kultuurikvartali "Manufaktuur" jaoks uut äriplaani. See tähendab omakorda, et käesoleval hetkel ei saa riik osaleda sihtasutuse loomisel. Riigikogu otsus riiklikult tähtsatele kultuuriehitistele raha eraldada ei ole seotud ministeeriumi osalusega. Kui objekt on [lisatud] Riigikogu poolt riiklikult tähtsate objektide nimekirja, on garanteeritud, et raha selle arendamiseks täpsustatud tingimustel, mis on kirjas Riigikogu otsuses, saab olema. Küll aga toetame kahtlemata Narva Kreenholmi kultuurikvartali idee elluviimist ja me peame endiselt väga oluliseks Kreenholmi kvartali kui kultuurimälestise korrastamist,

Mida teie sellest arvate? Kas on võimalik need lahendused leida ilma kultuurkapitali nimekirja, otsustatud nimistut, muutmata?

Positiivne on see, et aktsiisidest ja hasartmängudest laekuv tulu, mis on protsentidega määratud laekuma kultuurkapitalile kolme osasse, millest üks on kultuuriehitiste rahastamiseks mõeldud … Hetkel on olukord, kus meil on raha, aga seadus ei luba seda raha kasutada.

praegu seal üle. Meie küsimus on kultuurikomisjoniga ühises arutelus, kas seda raha on võimalik heaperemehelikult ja ratsionaalselt kasutada muu muu hulgas ERR-i telekompleksi rajamiseks. Aga arutlused alles käivad. See seadus on esimesedraft'ina kultuurikomisjonis ja seda arutatakse. Suur

meie kuuenda küsimuse käsitlemise. Läheme edasi seitsmenda küsimuse juurde. See on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole, küsija on Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ja teema on inimeste hakkamasaamine. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Auväärt minister! See maksusõda, mille Vabariigi Valitsus on Eesti rahva vastu välja kuulutanud praeguses majanduskriisi olukorras, on pehmelt väljendades ebamõistlik. Ma kuulsin ka vastuseid kolleegide Riina Solmani ja Tõnis Lukase küsimustele, mis puudutasid lasterikaste perede huvihariduse toetuse ärakaotamist. On ääretult kahetsusväärne, et seda praegu tehakse. Selle maksumus ei ole riigile kuluna kuigi suur – 100 000 [eurot]. See on üks vähestest sihitud ja vajaduspõhistest toetustest. Teie olete ning peaminister ja valitsus on rõhutanud, et just vajaduspõhiseid suunitletud toetusi te toetate. Aga kahjuks läksite selle tühistamise teed, lisaks abikaasade ühise deklaratsiooni tühistamine ja nii edasi. Minu küsimus on ühe tundliku sihtrühma, pensionäride kohta. Enne valimisi te lubasite – see on tänaseks ka vastu võetud ja seadustatud –, et jõustub pensionäridele keskmise pensioni tulumaksuvabastus. Nüüd uues valitsuses olete te otsustanud, et te tühistate keskmise pensioni tulumaksuvabastuse. Minu küsimus on, kas teil on plaanis tulevikus see taastada või see oligi valimiseelne häältepüüdmise lubadus, et enne valimisi lubame, aasta-kaks kehtib ja pärast valimisi tühistame. Kas teil on plaanis seda taastada või mitte? See oli Reformierakonna üks peamisi lubadusi. See on ajutiselt seadustatud ja nüüd te olete selle juba tühistanud. Aitäh! Aitäh! Signe Riisalo, palun! Jaa, suur aitäh küsimuse eest! Küsimus on põhjendatud ja õigustatud, sest tõepoolest, vanaduspensionäride keskmise pensioni tulumaksuvabastus on olnud läbi mitme valimisperioodi Reformierakonna üks

on küll kõik erakonnad ühte meelt, [see on] meile kõigile äärmiselt oluline, sest Eesti vanaduspension ei ole olnud just kõige kõrgem. Nii nagu mitmed teised erakonnad koalitsioonis on pidanud tegema järeleandmisi ja ei saa realiseerida kõiki oma lubadusi,

soodsam meede vanemaealistele [inimestele] taastada. Siiski on mul hea meel öelda, et käesoleva aasta pensionitõus oli viimase 15 aasta suurim, ja ma usun, et see on meie vanemaealisi [inimesi] aidanud. Samamoodi te võite küsida, missugused on plaanid tulevikus? Reformierakonna valimisplatvormis oli vähemalt kaks meedet, mida koalitsioonileppest tegelikult ei ole võimalik välja lugeda. Üks nendest oli rahvapensioni määra tõstmine ja teine oli 80-aastastele ja vanematele täiendava toetusmeetme tegemine täna olemasoleva kolme erineva toetuse pinnalt. See oleks lihtsam inimestele, ei sunniks vanemaealisi puude raskusastet tuvastama ja oleks ka bürokraatia mõttes riigile Mõlema meetme puhul teen ma endast sõltuva, et oleks neid võimalik rakendada, ja olen jätkuvalt ka dialoogis rahandusministriga, eeskätt küsimuses, mis puudutab rahvapensioni määra, mis on selgelt

või mitte? Usaldus on riigi institutsioonide vastu inimestel ju täielikult kadunud. Küsimus ei ole ainult selles, kas ühte või teist valimiseelset lubadust täidetakse, vaid küsimus on selles, et käitutakse risti vastupidi

on veel küsimus tundlike sihtrühmade kohta seoses maksudega ja eelkõige automaksuga, mis kavatsetakse kehtestada. See lööb väga valusalt hajaasustusega piirkonnas elavaid inimesi, lastega peresid, üksikvanemaga [peresid], kus ei ole kahte vanemat, kes saavad mõlemad hoolitseda laste eest, koormus langeb ühele vanemale. Kui tal on auto ja mitu last, ta peab neid vedama, siis talle mingisuguseid erandeid selles eelnõus ette nähtud ei ole. Samamoodi pensionärid,

Kas teil sotsiaalministrina nende tundlike rühmade kohta olid ka mingisugused ettepanekud või on mingisuguseid ettepanekuid või teil ei ole ja te ei arva, et peaks arvestama inimeste erinevat olukorda ka selle maksu puhul? Aitäh!

saite vastuse, iseasi, kas see vastus teile meeldib. Tõsiasi on see, et ega mulle ka ei meeldi teha selliseid otsuseid. Siiski pean ma ütlema, et alates 2025. aastast on töötavatel inimestel tulumaksuvabastus 700 euroni ja vanaduspensioniealistel 776 euroni, nii et nende olukord jääb paremaks kui töötavatel inimestel. Mis puudutab automaksu ja erinevaid haavatavaid sihtgruppe – te loetlesite neid kenasti ja neid võib leida veel –, siis Sotsiaalministeerium analüüsis üsna põhjalikult neid gruppe, kes on haavatavamad. jõudis tegelikult sellisele järeldusele, et me ei saa taoliste tunnuste alusel – näiteks vanaduspensioniikka jõudmine, kindel piirkond, kus elatakse, laste arv peres

kui me teeksime maksusoodustused, siis milline mõju võiks sellel olla inimeste käitumisele. Me jõudsime ka sinnamaani, et suure tõenäosusega leitakse leitakse viisid, et pere sees autoomanikuks muutuvad just need pereliikmed, kellele võimalikud soodustused laieneksid, ja kogu see automaksu loogika kaotaks oma tähenduse. Küll aga me tegime üsna tagasihoidliku ettepaneku, mis puudutab puuetega inimesi, ja meie ametlik kirjalik ettepanek puudutas autot kui abivahendit. Tõepoolest, eelnõust on ka näha, auto kui abivahend on automaksust vabastatud, samamoodi [on vabastatud] kohandatud sõiduvahendid puuetega inimeste transpordiks. Täiendavalt pean ma praegu läbirääkimisi puuetega inimeste kojaga. Samuti on mul kokkulepe rahandusministriga, mida võib välja lugeda seletuskirjast, et sotsiaalkaitseminister 1. jaanuariks 2025 jõustab vajaduspõhised meetmed eeskätt puuetega inimestele. Neid läbirääkimisi tõesti puuetega inimeste kojaga praegu peetakse. Hinnanguliselt võib see tugi ulatuda 5 miljonini, mida me vajaduspõhiselt ümber jaotame. Aitäh! Lõpetame selle küsimuse käsitlemise. Järgnevalt meie tänane kaheksas küsimus, mis on samuti

Hiljuti šokeeris avalikkust uudis, kuidas taksojuhina kliendi vägistanud egiptlane nõuab kohtu kaudu oma Eestis elamise loa pikendamist.

Vastab tõele, et põgenikke, sõjapõgenikke, majanduspõgenikke, muudel põhjustel põgenikke, Euroopas liigub. Vastab tõele, et nad kindlasti soovivad ka Eestisse tulla või läbi Eesti mõnda teise riiki liikuda. Vastab ka tõele see, millele te viitasite, et Eesti politsei ja kaitsepolitsei teevad head tööd. See näide, mis te tõite, mis puudutas taksojuhti, kes ei saanud elamisloa pikendamist, ongi politsei ja Kaitsepolitseiameti hea töö tulemus. Ta on kohtusse läinud. Mida kohus otsustab, seda ma tõesti öelda ei oska, sellepärast et kohtuvõim on meil iseseisev Eestis ja teeb oma toiminguid ise. Valitsus sinna sekkuda ei saa.Aga see, et need inimesed ei saa elamisluba, näitab, et tegelikult me tegeleme nende probleemidega ja tegeleme otsustavalt. Ma arvan, et see, et me oleme viimase kahe aasta jooksul Vene kodanikke Eestist välja saatnud rohkem kui kunagi varem,

töö käib.Mis puudutab näiteks illegaalset töötamist, siis valitsusel on siin väga selge seisukoht, et sellist asja ei saa lubada, ja me ei luba ka. Ja me selle küsimusega tegeleme.

teeme IT-arendused, et meil oleks võimalik vaadata rännet, meil oleks võimalik vaadata tööregistrit ja muid selliseid registreid kõrvutada, et tuleks sealt välja välja need inimesed, kes töötavad illegaalselt, ja need inimesed, kes saavad võib-olla mustalt palka. Ehk siis kogu töösuhte poole korrastamisega me tõesti tegeleme. Mis puudutab turvalisuse poolt, siis sellega me tõesti tegeleme. Ja mis puudutab rännet ja ebaseaduslikku rännet, selle tagasilükkamist või pidurdamist, sellega me tegeleme, valmistudes Eestis,

rändale piduri paneks ja teised riigid oluliselt tugevamalt rändeküsimustega tegeleks. Aitäh! Anti Poolamets, täpsustav küsimus, Minu soovitus on teile, et tehke koostööd ka kultuuriministri ja teiste ministritega, sest illegaalse sisserände probleem laastab ka usaldust teistes valdkondades, näiteks keeleseaduse kehtimise mõttes.

näide siis sellest, kus veel kummalisi asju juhtub. See on koomilisevõitu näide, aga päriselust ja kõrgetelt politseiametnikelt kuuldud. Nimelt, sisserände erandite alla kuuluvad näiteks ka postitantsijaid, sest nad on etenduskunstide inimesed. Kujutage ette, et Eesti laseb neid, sellise

[tegema] seadusandlikke samme ka, mitte rutiinseid samme, et teeme veel ühe reidi ja ongi korras? Tegelikult taksojuhtide keelekasutus enne taksokaardi [saamist] ja Boltide juurde minekut peaks olema kontrollitud. Ja need sisserändeerandid [peab] üle vaatama. Kas teil on mõtteid sellega seoses?

Balti riikide vastu. See on see koht, kus me tegelikult ei peaks võimendama seda selliselt, et me tekitame paanikat ühiskonnas, vaid see on see koht, kus me peame aru saama, me peame aru saama, et seda tehakse teadlikult ja eesmärgiga, et Eesti inimesed tunneksid muret, et vähendada Eesti asutuste, jõustruktuuride ja valitsuse usaldusväärsust ning panna ühiskonda kahtlema kahtlema meie demokraatlikes väärtustes ja riigi toimimises. Kui me seda mõistame, siis me saame aru, et kahjuks tänapäeva maailmas sellised asjad juhtuvad. Reaalset, päris ohtu riigile ja Eesti vabadusele see ei kujuta,

et me võiksime elanikkonnakaitse õppused, mis nagunii on plaanitud [teha] koolides järgmiste kuude jooksul, läbi viia, et anda kindlustunne õpetajatele, koolijuhtidele ja õpilastele,

illegaalselt või poolillegaalselt ja kelle puhul me tegelikult ei tea, kas nad on siin sellepärast, et neil on tõsine mure, või nad esindavad mingeid jõude,

et tegemist on spämmkirjadega ja nende eesmärk ongi hirmu külvata. Otsest ohtu pole tuvastatud, aga tõesti, tähelepanelikum tuleb olla. Selles pärast ka minu ettepanek, et me võiksime elanikkonnakaitse õppuseid ja koolitusi

mismoodi käituda, mida teha ja mida kõik sellised asjad tähendada võiksid. Mida rohkem inimene on harjutanud ja teab neid situatsioone ette, mida sellises [olukorras] teha, seda turvalisemalt ja rahulikumalt ta ennast Meil on väga palju positiivseid kogemusi. [Näiteks] õpilased, [kes on] tulekustuti kasutamist õppinud koolis, on mõnikord lapsevanemaid kodus tulekahju puhkemise korral õpetanud ja aidanud. Nii et see võiks toimida. Aitäh,

soodustingimustel vanaduspensioni saajate loetelu enam võimalik täiendada ja laiendada. Aga mina küsin, mida oleks võimalik teha, et taastada õiglus nende inimeste suhtes. Ma lihtsalt tahtsin öelda, millised on nende inimeste tervist mõjutavad faktorid: vibratsioon, kõrgus – töö teostatakse 40–70 meetri kõrgusel –, pidev närvipinge, füüsiline pinge,

Aitäh küsimuse eest! Tõepoolest, proua Jufereva-Skuratovski, me oleme olnud kirjavahetuses sellel teemal. Meie ministeeriumi eksperdid on ka pakkunud, kui te soovite kasutada [sellist] võimalust, et kohtuda tornkraanajuhtidega, et nad saaksid täpsemalt Aga tõsi on ka see, et natuke vähem kui aasta tagasi võttis Riigikogu vastu seaduse, mis puudutas nii soodustingimustel vanaduspensionide kui ka väljateenitud aastate pensionide reformi. Selle reformi käigus lepiti kolmepoolselt ametiühingute, tööandjate ja riigi vahel kokku erinevad meetmed, milliste sammudega riik töötajaid edaspidi abistama hakkab. erinevatest ametitest, mille puhul oli sooduspension ette nähtud, on tegelikult enam kui paarkümmend aastat ja isegi pool sajandit tagasi koostatud. Nendes nimekirjades on palju selliseid ameteid, mida tänaseks ei ole olemas, aga täna on ka selliseid ameteid, mida ei osatud toona nimekirja panna. Ja ma ütleksin, et tornkraanajuhid võisid kuuluda kuuluda sellesse gruppi, keda toona ei osatud. Aga täna on need probleemid välja tulnud. Isegi kui me neid nimekirju muudaksime – isegi kui –, siis reform ise, seadus, mille Riigikogu vastu võttis, seab kriteeriumid, mille kohaselt seaduse jõustumise hetkest ehk järgmise aasta algusest on võimalik pool staažiaega juurde koguda. See tähendab omakorda seda, et kui me täna lisaksime nimekirja ametialasid, siis tegelikult juba jõustunud reformi valguses ei saaks seda sooduspensioni saama hakata. See on see murekoht. Ma ei hakka rääkima siin pikalt, miks me seda reformi tegime, sellest on siin saalis hästi palju räägitud.

karjäärinõustamisi, Töötukassa teenuseid, ümber‑ ja täiendõpet, sellist töötuskindlustust, sellist töötutoetust. Tegelikult me oleme oluliselt oma töömaastikku ja töötamiskultuuri muutnud. Karjääripöörded, mis on toetatud ka riiklike teenustega, on täiesti täiesti võimalikud ja täna ka tegelikult eelistatud ja oodatud. Aga olen valmis jätkuvalt ka oma ekspertide kaudu olema avatud diskussioonis, kui on selles valdkonnas spetsiifikat, mille puhul on võimalik midagi täiendavalt teha. Maria Maria Jufereva-Skuratovski, täpsustav küsimus, palun! Ma tänan väga! Tõepoolest, me praegu lepime kokku ministeeriumi esindajaga, et ta kohtuks tornkraanajuhtide esindajatega. Aga ma ikkagi küsin, kas ma saan õigesti aru, et nende inimeste puhul, kes on juba pensioneerunud,

Siin me räägime, eks ole, minimaalselt viiest aastast, kümnest aastast ja seda ei ole võimalik tõenäoliselt ka tagantjärgi dokumenteeritult ja tõendatult tuvastada, tuvastada, kes kus töötas ja millisel ajaperioodil, et kindlaks teha, kellel võiks olla see õigustatus ja kellel mitte.Ma muidugi pean kahetsusväärselt siia kõrvale tooma, kaotamata hetkekski empaatiat tornkraanajuhtide vastu, et neid ametialasid on veel, kellel pruugib olla õigustatud ootus. Kui me selle ukse avame, siis, ma kardan, see kõik läheb ülimalt keeruliseks. Minu soovitus oleks kõikidele ametialadele otsida lahendusi olemasolevate meetmete ja ja kokkulepitud tegevuste hulgast, mida me reformi käigus ametiühingute ja tööandjatega kokku leppisime. Ma arvan, et me leiame sealt mõistlikke lahendusi erinevate olukordade tarbeks. Aitäh! Aitäh, head kolleegid! Kaks tundi on möödunud linnulennul. Hea kolleeg Vadim Belobrovtsev, me kahjuks ei jõua enam järgmist küsimust avada. Ma tänan kõiki valitsuse liikmeid ja kõiki infotunnis osalenuid.